sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, hitni postupak, prvo Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije i pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednicama. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite držani tajniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika s nacrtom Konačnog prijedloga Zakona. Pomorski zakonik predstavlja cjeloviti sustavni hrvatski zakonodavni pomorski zbornik kojim su uređene gotovo svi značajniji javno-pravni i imovinsko-pravni odnosi povezani s morem, pomorskom plovidbenom djelatnošću i s pomorskim brodovima. Hrvatski sabor je u prosincu 2004. godine donio Pomorski zakonik, a kasnije je prošle godine izmijenjen i dopunjen prvenstveno radi uređenja pitanja uključivanja svih hrvatskih pomoraca u zdravstveni i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj, čime je postavljen temelj tzv. socijalne reforme hrvatskih pomoraca. Naime, u trenutku stupanja na snagu te novele i izmjene i dopune Pomorskog zakonika prošle godine, a on je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine, u Hrvatski zdravstveni mirovinski sustav, bilo je uključeno, odnosno evidentirano svega 800 hrvatskih pomoraca koji plove u međunarodnoj plovidbi. Rečenom socijalnom reformom koja je provedena izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, dakle 11 mjeseci u Hrvatskom zdravstvenom i mirovinskom sustavu evidentirane 13 tisuća pomoraca. provedbom Pomorskog zakonika u hrvatsko radno pravni socijalni sustav, uključeno je gotovo 12,5 tisuća pomoraca. I na taj način možemo reći da je riješen njihov socijalni i zdravstveni sustav ne samo njih, nego njihovih obitelji, čime praktično ta novela ta novela iz 2007. ukazala itekako opravdanom i veliki broj hrvatskih pomoraca koji su do tada bili evidentirani ili kao nezaposleni ili su bili zdravstveno i mirovinsko osigurani na razno razne načine, praktično od 1. siječnja 2008. godine im je omogućeno da mogu normalno biti zdravstveno i mirovinsko zbrinuti, temeljem ugovora koji potpisuju sa brodarima, vlasnicima brodova na čijim brodovima plove u međunarodnoj plovidbi. Ova izmjena koju predlažemo Pomorskog zakonika, nastala je iz potrebe u prvom redu rješavanja nadležnosti hrvatskih sudova za sporove za naknadu štete uzrokovane smrću ili tjelesnom ozljedom pomoraca s jedne strane. Drugi razlog jest tijek procesa pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Treći razlog jest, omogućavanje provedbe i razvoja novog sustava upravljanja i nadzora plovidbe Jadranskim morem, te četvrti razlog je potreba pojačane brige za zaštitom morskog okoliša. Zbog čega ovaj Pomorski zakonik potrebno mijenjati u dijelu koji se odnosi na nadležnost sudova? Mislim da su odredbe koje rješavaju o pitanjima nadležnosti hrvatskih sudova vrlo važna za status hrvatskih pomoraca koji plove u međunarodnoj plovidbi. Naime, dosadašnjim odredbama Pomorskog zakonika propisuju se samo u slučajevi isključive nadležnosti hrvatskih sudova za odnose s međunarodnim obilježjima. U dosadašnjoj sudskoj praksi hrvatski su se sudovi u načelu proglašavali međunarodno nadležnima kada su odlučivali u sporovima o naknadi štete uzrokovane smrću ili tjelesnim ozljedama hrvatskih pomoraca, iako je događaj koji je uzrokovao štetu nastupio u inozemstvu, dakle na brodovima stranih držanih pripadnosti i to u njihovim teritorijalnim morima ili pak na otvorenom moru. Pri tome su se hrvatski sudovi pozivali na odredbe članka 55. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, prema kojoj odredbi tog članka u sporovima izvan ugovorne odgovornosti za štetu postoji međunarodna nadležnost hrvatskih sudova, kada šteta nastupi u Republici Hrvatskoj. Naime, naši su sudovi u tim postupcima pojam štete tumačili ekstenzivno na način da su mjesto nastanka štete, smatrali mjesto gdje se materijalna i nematerijalna šteta ne manifestira, a budući da pomorac živi u Republici Hrvatskoj, smatralo se da šteta za oštećenog nastupa u Republici Hrvatskoj. Međutim, prošle godine 27. veljače 2007. Vrhovni sud je svojom odlukom proglasio ne nadležnost hrvatskih sudova za sporove u izvan ugovornoj odgovornosti za štetu zbog smrti ili tjelesne ozljede pomoraca koja je nastala na stranom brodu. I time time takva praksa u kojemu su se hrvatski sudovi oglašavali nadležnima za nadoknadu štete hrvatskim pomorcima, više nije bila moguća. Kako bi se pružila potrebna pravna zaštita hrvatskim pomorcima u takvim slučajevima, ovim prijedlogom zakona propisuje se međunarodna nadležnost hrvatskih sudova prema osnovi prebivališta tužitelja. Držim da ćemo ukoliko Hrvatski sabor jasno usvoji ovakvu izmjenu Pomorskog zakonika, značajno doprinijeti olakšavanju postupka nadoknade štete hrvatskim pomorcima koji će sada onda tužbe za nadoknadu štete podnositi hrvatskom pravosuđu. Drugi razlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, proizlazi iz procesa usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom zajedničkom pregovaračkom stajalištu Republike Hrvatske i Europske unije u poglavlju 14. – Promet, Republika Hrvatska treba ukloniti sve prepreke u pogledu upisa brodova odgovarajuće upisnike u Republici Hrvatskoj. Predloženim izmjenama Pomorskog zakonika, dodatno su liberalizirani uvjeti za upis plovnih objekata u vlasništvu građana Europske unije i pravnih osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije. Jednako tako bilo je potrebno izmjeni odredbe Pomorskog zakonika o obveznom upisu hrvatskih brodova i jahti i brodica u hrvatski upisnik. Dakle, za sve fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj, nije više obvezna plovnih objekata u hrvatske upisnike brodova, brodica i jahti. Treći razlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika jest institucionalno i organizacijsko uređenje službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Naime, u već rečenom i malo prije spomenutom pregovaračkom stajalištu Europska komisija potiče Republiku Hrvatsku na ubrzanu uspostavu cjelovitog sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom u Republici Hrvatskoj u skladu sa odgovarajućih direktiva Europske komisije u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije i taj sustav bi bilo potrebno i poželjno uvesti u Republici Hrvatskoj na Jadranskom moru do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Inače, sustav nadzora i upravljanja pomorskim promet je složen i tehnički, informacijski, organizacijski i institucionalni sustav namijenjen praćenju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa na Jadranu. U tijeku je izgradnja sustava, nabavka radarske opreme koja će omogućiti hrvatskim pomorskim vlastima da u svakom trenutku mogu kontrolirati, u realnom vremenu će imati i realnu sliku cjelokupnog pomorskog prometa na Jadranu i kako sada teče u tehničkom smislu uspostava tog sustava nadam se da ćemo do kraja 2010. godine u cijelosti moći upravljati i nadzirati cjelokupan pomorski promet u unutarnjim u unutarnjim morskim vodama, u teritorijalnom moru i u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu. I na kraju, četvrti razlog izmjena Pomorskog zakonika sastoji se u daljnjoj i povećanoj brizi Republike Hrvatske naspram onečišćenja morskog okoliša i provedbu mogućih nadoknada štete u slučajevima kada dođe do onečišćenja morskog okoliša. Naime, u primjeni postojećih odredaba Pomorskog zakonika uočena je potreba za stvaranjem zakonskog temelja za detaljnije uređivanje pitanja zaštite morskog okoliša u prvom redu jasno sa pomorskih objekata, dakle sa brodova, istraživanje onečišćenja te identificiranje i sankcioniranje počinitelja. Sukladno Međunarodnoj konvenciji o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja mora pogonskim uljem koja je nedavno stupila na snagu propisuje se obavezno osiguranje za pokriće odgovornosti za štete zbog onečišćenja pogonskim uljem za hrvatske brodove veće od tisuću bruto tona i za strane brodove koji uplovljavaju u hrvatske luke. Nadalje, propisuju se i obvezno osiguranje za sve brodove veće od 300 bruto tona za pokriće troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtina. Posebno je značajno obvezno osiguranje za sve brodove veće od 300 bruto tona koji uplovljavaju u hrvatske luke i u hrvatsko teritorijalno more i ZERP a koje se odnose na pokriće troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtina. Naime, svjedoci smo kako posljednjih godina brodovi u pravilu strane državne pripadnosti nakon doživljavanja havarije u hrvatskom dijelu Jadrana nakon oštećenja broda uslijed tehničke neispravnosti broda ili zbog nekvalitetne posade ostavljaju brod u hrvatskim teritorijalnim vodama jer su im troškovi sanacije broda, tegljenja broda, rezanja broda u pravilu veći od troškova koje Republika Hrvatska ima na sanaciji morskog okoliša i na preveniranju takvih događaja koji se kao što sam malo prije rekao često događaju u hrvatskom Jadranu. Sama nadoknada štete od vlasnika tih brodova često je vrlo teška i gotovo nemoguća s obzirom da su vlasnici tih brodova upisali svoja trgovačka društva u dalekim i specifičnim zemljama poput poput Kajmanskih otoka, Paname, Liberije itd. i na taj način gotovo teško da hrvatske pomorske vlasti mogu naplatiti troškove koje prouzroče takvi brodovi koji uplovljavaju u hrvatski dio Jadrana. I stoga sa ovim obveznim osiguranjem koje ti brodari i brodovi moraju predočiti hrvatskim pomorskim vlastima praktično preveniramo tu mogućnost i olakšavamo hrvatskim pomorskim vlastima da te troškove koji su nastali uslijed onečišćenja mora, uslijed havarije pojedinog broda možemo jednostavnije, lakše naplatiti jasno i onda refundirati svima onima koji rade na zaštiti Jadrana. Na sjednici Odbora za zakonodavstvo dato je nekoliko amandmana koji se u prvom redu tiču nomotehničkog uređenja samog teksta Izmjena i dopuna Pomorskog zakonika pa ja evo odmah želim reći da Vlada prihvaća ovakve amandmane koje je dao Odbor za zakonodavstvo. Iz svega ovog izloženog a u prvom redu jasno iz postupka usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije želimo dakle i predlažemo da Sabor usvoji ovakav prijedlog po hitnom postupku. Hvala. Odbori, zakonodavstvo, europske integracije? Predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i veze gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kapetane Babić, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 17. sjednici od 27. studenog raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojeg je podnijela Hrvatskom saboru Vlada Republike Hrvatske i to kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da se Pomorskim zakonikom koji je donesen 2004. uređeni uređeni svi značajniji javno-pravni i imovinsko-pravni odnosi povezani s morem, pomorskom plovidbom i djelatnošću te pomorskim brodovima, te da je izmijenjen i dopunjen 2007. godine radi uređivanja pitanja uključivanja svih hrvatskih pomoraca pitanja uključivanja svih hrvatskih pomoraca u zdravstveni i mirovinski sustav. Naglasio je da je predloženim izmjenama i dopunama uvodi se novi pomoćni kriterij međunarodne nadležnosti hrvatskih sudova za sporove o naknadi štete zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja pomoraca kada tužitelj ima prebivalište u Republici Hrvatskoj čime se poboljšava pravni položaj hrvatskih pomoraca i njihovih obitelji. Izmjena uvjeta za upis brodova u Hrvatski upisnik brodova dovršava se proces usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Istaknuto je da se ovim prijedlogom zakona stvaraju i temelji za uspostavu cjelovite službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom sukladno Direktivi 2002/59 2002/59 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. godine a o uspostavljanju sustava nadzora pomorskog prometa zajednice. U raspravi je izraženo i mišljenje da treba podržati prijedlog zakona te je posebno ukazano na odredbe članka 47. kojim je određeno da se za sve postupke, za naknade štete za koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije donesena pravomoćna odluka primjenjuju odredbe ovoga zakona. Istaknuto je također u raspravi da bi obzirom na ponuđena rješenja u članku 2. zakona a to je da se za progon ovlašćuju i brodovi Obalne straže bilo dobro da Odbor za pomorstvo, promet i veze kao i Odbor za obranu održe zajedničku tematsku sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o primjeni važećih propisa koji reguliraju materiju Obalne straže, odnosno da se iznađu kvalitetna rješenja na način da se racionalno i kvalitetno podijele poslovi između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,

Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a. Gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon koji regulira pomorstvo ne zove se slučajno Pomorski zakonik, umjesto što je uobičajeno zakon. To je obilna i složena materija i zato je dobro da kada u praksi primijetimo da nešto nije dobro riješeno ili uopće nije riješeno, resorno ministarstvo, Vlada i Sabor, brzo i kvalitetno reagiraju. To se upravo sada događa ovim prijedlogom izmjena Pomorskog zakonika. Možda najvažnije i to želim posebno istaknuti, prijedlogom ovih izmjena riješiti ćemo pitanje sudske nadležnosti za rješavanje sporova za naknadu štete uzrokovane smrću ili tjelesnom ozljedom našega pomorca na stranom brodu. Naime, stav našega Vrhovnog suda jest da po sadašnjem rješenju Pomorskom zakoniku, naši …/Govornik se ne razumije./… štetu trebaju tražiti u zemlji i pred njihovim sudovima iz koje je brodar za koji plove. To je za naše pomorce a ima ih oko dvije trećine na stranim brodovima katastrofalno. Stoga, prijedlogom ovih izmjena uvodimo nadležnost naših sudova u tim situacijama. A naravno prije toga, brodar stranac mora imati adekvatan ugovor sa našim pomorcem i osiguravajućom kućom koja je u takvim slučajevima dužna nadoknaditi štetu. Usuđujem se reći da je ovo kapitalno i krucijalno rješenje za naše pomorce na brojnim stranim brodovima. Nadalje, što smatramo važnim istaknuti u prijedlogu ovih promjena jeste da se do sada događalo da strani brodar u slučaju kalvarije u našem moru nije imao nikakav komercijalni interes trošiti svoj novac na izvlačenje te olupine a to ne bi ni radio. Stoga, ovim izmjenama uvodimo obvezu stranom brodaru da u takvim slučajevima ima osiguranje od kojega mi onda možemo naplatiti štetu i trošak nastalu čišćenjem našeg mora od takvih olupina ili pak većeg onečišćenja pogonskim uljem. Briga za okoliš i ovime pokazujemo naša je trajna zadaća. Također je važno istaknuti da ovim izmjenama formalno pravno dajemo obalnoj straži pravo progona prekršitelja zakona i propisa na našemu moru. Uz ove najvažnije, naoko male, ali vrlo značajne i potrebite promjene u Pomorskom zakoniku koje puno znače za sigurnost naših pomoraca na stranim brodovima, ali i sigurnost plovidbe našim Jadranom, imamo nekoliko novih članaka i stavki kojima se usklađujemo sa europskim zakonodavstvom koji su također važni, ali smo htjeli ove prethodno posebno istaknuti. I dakako, ovaj prijedlog izmjena Klub HDZ-a zdušno podržava. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub SDP-a, gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice, kolege zastupnici, pomalo je simbolično što o Pomorskom zakoniku raspravljamo tri dana prije Sv. Nikole, ili kako bi u mom kraju rekli Svetega Mikule zaštitnika pomoraca i putnika i tri dana nakon povratka u Hrvatsku kapetana Krista Laptala nakon godinu i pol koji je nevin proveo u zatvoru u Grčkoj. Potvrđujući još jednom onu već toliko puta izgovorenu priču o kruhu sa 7 kora. No tu simbolika otprilike prestaje. Sve je pa tako i brodare pogodila kriza jer su u godini kada je brodarsko tržište bilo na vrhuncu, gotovo preko noći dogodio strmoglavi pad. U samo nekoliko mjeseci, vozarine za rasute terete pale su čak za 95%. Iako gotovo svi naši brodari tvrde da zbog dobrog početka godine mogu izdržati još godinu dana i ne traže državnu intervenciju jasno je da na nju računaju ako se obistine najcrniji scenari. Da bi se dodatno objasnila dubina krize, treba reći da je u zadnjih nekoliko mjeseci obustavljena gradnja oko tisuću već naručenih brodova, a kao kuriozitet navodi se podatak da u jednom …/Govornik se ne razumije./… rezalištu na završetak svog života čeka oko 100 brodova. Namjerno sam upotrijebio ovakvu formulaciju o završetku života broda, vodeći se onim stihom Tome Bebića: "Brodovi su isti ka' i ljudi.". A samo godinu dana prije, ovako se opisivala situacija, citiram: "Blažena 2007., tu su godinu ljudi sa brodarske struke smatrali godinom u kojoj su imali najbolje poslovne uvjete u svom radnom vijeku, a možda i uopće…", ističe ekonomist. "Prijevoznici rasutot tereta uživali su u blagostanju zahvaljujući golemim potrebama Kine za sirovinama kao i kontejnerski linijaši koji su prevozili gotove proizvode na zapadna tržišta, ali onda je početkom godine počelo. Cijene dionica počele su padati, narudžbe brodova su se počele otkazivati, potražnja za brodskim prostorom se smanjuje a ponuda je u posljednje tri godine se povećala za 60%." Ali eto, ono što je dobro, ako su brodari bili prvi koji su osjetili krizu biti će prvi koji će osjetiti oporavak. Da budem malo ciničan, ova kriza nije pogodila neke naše brodare kao što su Croatia line, Šibenska plovidba, Dalmatinska plovidba i još neke, jer je očito pretvorba na hrvatski način bila razornija od ove svjetske krize pa su navedeni brodari "u banani" završili davno prije. Kada želimo opisati Hrvatsku i njezin odnos prema pomorstvu, obično kao obvezne likove koristimo sljedeće formulacije. Hrvatska je prema svojim prirodnim resursima bez obzira što nije u dovoljnoj mjeri valorizirala komparativne prednosti koje daje more, izrazito pomorska zemlja. Hrvatska je također zemlja razvijeno i u svijetu priznatog pomorskog školstva. Nažalost u zadnje vrijeme sa opalim interesom naše mladosti za pomorsko zanimanje. Tako je primjerice ministar Kalmeta prošle godine izjavio da nam nedostaje oko 2 tisuće pomorskih časnika. Hrvatski pomorci, njih oko 32 tisuće od kojih samo 6 tisuća plovi na hrvatskim brodovima u svijetu su priznati po svojoj pomoračkoj vještini i izobrazbi. A sada malo o izmjenama i o zakoniku. Ovaj zakonik izmijenjen je i dopunjen u srpnju prošle godine radi uređivanja pitanja, uključivanja svih hrvatskih pomoraca u zdravstveni i mirovinski sustav. Međutim, gledajući po internetu, po forumima, što pomorci pišu o tom rješenju vidio sam veliko nezadovoljstvo sadašnjim rješenjem, i oni ga nazivaju jednim dijelom čak i apsurdnim. Također, još uvijek nije riješeno pitanje beneficiranog staža i to pitanje treba što hitnije riješiti, to uostalom sindikat pomoraca traži već 10 a evo i 11-tu godinu. Podsjećam Ministarstvo mora podržava uvođenje beneficiranog staža za sve hrvatske pomorce i 13. 2. ove godine najavilo je da će se tijekom drugog kvartala ove godine u saborsku proceduru uputiti izmijene Pomorskog zakonika i Zakona o stažu sa povećanim trajanjem a po potrebi izvršiti izmijene i u podzakonskim propisima podzakonskim propisima iz nadležnosti ovoga ministarstva. Prilikom potpisivanja Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi ministarstvo je bilo još optimističnije. Izmjene Pomorskog zakonika kojim će se omogućiti i vraćanje beneficiranog staža za pomorce najavljene su za ožujak 2008. godine. Kao razloge za ovogodišnje izmjene i dopune predlagatelj je naveo kao prvo potrebu boljeg uređenja nadležnosti hrvatskih sudova za štete koje nastupe po hrvatske pomorce na stranim brodovima. Kako se ova odredba odnosi na zaštitu naših pomoraca prilika se osvrnuti i na još dvije stvari koje mi ne možemo urediti ovim zakonom, ali ipak nas moraju podsjetiti na sve što pomorci proživljavaju. Jedno je kriminalizacija pomoraca. Trenutno je u zatvorima svijeta zatočeno više od 300 pomoraca, istaknuo je jučer i Sindikat pomoraca Hrvatske i potaknuo je donošenje rezolucije koja bi sadržavala pravila o pravednom postupanju s pomorcima diljem svijeta. Drugo je situacija kad se pomorac nađe u zatočeništvu pirata što je u zadnje vrijeme još izraženiji problem. To se sada počelo zvati i osma kora na kruhu pomoraca. Treba reći da područje Adelskog zaljeva otpada više od 50% gusarskih napada pa iako se to zna još uvijek se nedovoljno poduzima u onemogućavanju gusara. Ovo naravno ne ide hrvatsku Vladu, ovo ide globalnu situaciju. Naravno ne radi se dakle tu u ova zadnja dva slučaja ne radi se o dobivanju odštete već o borbi za goli život i za slobodu pomoraca. A evo to je još dakle veći problem i čisto treba zainteresirati javnost za taj problem. Podržavamo dakle ove izmjene da se pomorcima olakša pravedan završetak sudskog postupka pred hrvatskim sudovima a ne pred sudovima nekih kako ih volimo u žargonu nazivati «banana republika». Ali ipak treba reći i to beneficiranog staža još uvijek nema. Promjena onog čime ste nezadovoljni u mirovinskom i zdravstvenom sustavu također nema. Drugi dio izmjena odnosi se na liberaliziranje upisa stranih brodova iz zemalja Europske unije u upisnik brodova u Hrvatskoj. To je znači da malo pojednostavimo da će se ubuduće za koncesije na domaćim prugama moći natjecati i stranci. Logika govori da se povećanjem konkurencije može povećati i kvaliteta brodskog prijevoza putnika na zadovoljstvo otočana i njihovih gostiju. Logika također govori da bi domaći brodar a prvenstveno mislimo na Jadroliniju bio konkurentan stranima, da treba uložiti u trajekte i obnovu flote. A nasuprot tome što je logično novine pišu da će se sljedeće godine upravo štedjeti na otocima i na obnovi flote. Što se onda događa? Prije stupanja na snagu ovih odredbi mi ćemo raspisati natječaje za koncesiju na 10 godina pa će nam, pa nam stranci još 10 godina neće konkurirati domaćima što je dobro. Ali u domaće nećemo ulagati dovoljno tako da će na kraju jedino otočani loše proći. Domaći će dobiti koncesije sa neobnovljenom flotom. Stranci će se upisati a neće moći voziti, a otočani će se voziti sa nekim stranim i neobnovljenim brodovima. Ali nadamo se da takav scenarij ipak neće biti. Treći dio izmjena odnosi se na ubrzanu uspostavu cjelovitog sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom i uspostavlja se služba istog imena. Ono što je zanimljivo eto ta služba će pratiti pomorski promet u ZERP-u. A kako znamo da nam je ZERP jako drago spominjati čisto da se sjetimo Vlade HSS-a što su govorili prije izbora. Četvrti dio izmjena detaljnije uređuje pitanje zaštite morskog okoliša s pomorskih objekata, istraživanje onečišćenja te poneke tehničke i pravne izmjene. U prijedlogu izmjena zakona omogućeno je davanje ovlasti za određene inspekcijske poslove i službenim osobama obalne straže za koje mi u SDP-u mislimo da još uvijek nije dala potrebne rezultate. Da se umjesto objedinjavanja pojedinih službi nadzora mora dodatno zakomplicirala situacija tako da je matični odbor za pomorstvo, promet i veze jednoglasno odlučio održati tematsku sjednicu zajedno sa Odborom za obranu na temu obalne straže. I na kraju kao dio pravnog folklora već uobičajenog treba napomenuti da su se pod krinkom usklađivanja sa odredbama Prekršajnog zakona povisile novčane kazne za djela onečišćenja morskog okoliša. Nadamo se ipak da to nije zbog lošeg stanja s punjenjem proračuna nego zbog povećane ekološke svijesti Vlade. I da zaključimo Klub SDP-a podržava navedene izmjene, ali smatramo da one nisu dovoljne. Zbog toga ćemo predložiti zaključak kojim se Vlada obavezuje da u roku 2 mjeseca Saboru predloži zakonska rješenja kojima će se urediti i beneficirani radni staž pomoraca. Zahvaljujem. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gari Capelli. Izvolite. **Cappelli, Gari (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona koji je pred nama sadrži nekoliko važnih izmjena koje po mišljenju predlagatelja valja unijeti u sadašnji tekst Pomorskog zakonika što radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica. A što zbog njegova osuvremenjivanja odnosno ispravljanja određenih tehničkih detalja. Izmjena o kojoj želim govoriti zauzima ukupno tek dva članka ali su važni, odnose se na članak 37. i članak 47. Riječ je o pitanju međunarodne nadležnosti hrvatskih sudova za suđenje u sporovima za naknadu štete uslijed smrti, tjelesnih ozljeda odnosno narušenja zdravlja tijekom ili u svezi rada na brodu. Predloženim odredbama rješava se jedno goruće pitanje o kojem što stvarno a što potencijalno ovise sudbine nekih 30-tak tisuća hrvatskih pomoraca kao i njihovih obitelji. Dakle o čemu se tu radi? Poznato je da hrvatski pomorci rade na brodovima svih svjetskih zastava i to velikom većinom u međunarodnoj plovidbi. Poznato je također da se u suvremenim uvjetima brodarskog poslovanja uslijed sve bržeg obavljanja operacija i sve većeg pritiska poslova i radnih zadataka posade na brodu vrlo lako strada a ozljede su teške, često i fatalne. Pri tome treba imati na umu da je brod u pravilu vlasništvo inozemnih tzv. single sheap kompanija tj. kompanija koje u vlasništvu imaju samo po jedan brod, registiranih u nekim od država zastava pogodnosti kao što su Liberija, St. Vincent i … /Govornik se ne razumije./ … i tako dalje. Zatim da je brod u menagementu odnosno pod upravom druge inozemne kompanije također registrirane u jednoj od navedenih država katkad u zakupu kod treće inozemne kompanije. Dok je ugovor o zaposlenju pomorac sklopio s četvrtom inozemnom kompanijom. Sve to već su same po sebi komplicirani i otežava put pravne zaštite u slučaju ozljede ili smrti članova posade. Uz to valja imati na umu da do ozljede može doći u doslovno svakom pa i najudaljenijem kutku svijeta uključujući i na otvorenom moru. Dođe li do ozljede ili smrti na brodu hrvatski pomorci i njihove obitelji katkad se susreću s odbojnim a često diskriminatornim stavovima brodara i njihovih osiguravatelja gdje se naknade za bolovanje isplaćuju neuredno ili nikako a isplata ugovornih naknada ili odšteta ucjenjivački uvjetuje sklapanjem konačnih nagodbi u iznosima znatno manjim od iznosa koji bi pomorcima odnosno obiteljima imali pripasti temeljem mjerodavnih kriterija. Uslijed svega toga ozlijeđenom pomorcu ili članovima obitelji poginulog pomorca koji put ne preostaje drugo no zaštitu svojih prava tražiti pred sudom. Obzirom na jako izraženo međunarodno obilježje takvih sporova prvo pitanje koje se postavlja u svakom od njih jest pitanje međunarodne nadležnosti suda pred kojim je postupak pokrenut. Hrvatski trgovački sudovi kako oni prvoga stupnja, tako i Visoki trgovački sud, kao sudovi u čiju nadležnost spada suđenje u sporovima radi naknade štete uslijed smrti ili tjelesne ozljede pomoraca godinama su sustavno i promišljeno prihvaćali međunarodnu nadležnost pozivajući se, između ostaloga na članak 53. stavak 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima koji propisuje da međunarodna nadležnost hrvatskog suda u sporovima u izvan ugovornoj odgovornosti za štetu, između ostaloga postoji i onda ako je šteta nastupila na teritoriju Republike Hrvatske. Trgovački sudovi tumačili su tu odredbu na način da i u slučajevima ozljeđivanja ili pogibije izvan Hrvatske šteta nastala u Republici Hrvatskoj. Obzirom da se štetne posljedice, odnosno imovinske implikacije ozljeđivanja, odnosno smrti na brodu, a to su primjerice recimo gubitak zarade ili gubitak uzdržavanja trpe u Republici Hrvatskoj kao zemlji u kojoj pomorac, odnosno njegova obitelj živi. Međutim, takva je praksa prekinuta jednom odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz veljače 2007. u kojoj je taj sud zauzeo stav da se pod nastankom štete, u smislu članka 53. stavak 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona podrazumijeva isključivo ozljeda tijela, odnosno oštećenje zdravlja, a ne i imovinsko-pravne posljedice tih događaja. Vrhovni sud slijedom toga zaključuje da po nadležnosti po članku 53. Zakona o rješavanju sukoba zakona nema nadležnosti hrvatskog suda u situaciji gdje se hrvatski pomorac s prebivalištem u Hrvatskoj ozlijedi u inozemstvu na brodu strane zastave. Opisanim stavom Vrhovnog suda, hrvatski pomorci, odnosno njihove obitelji bili su dovedeni u nezavidnu poziciju iz razloga što se radi pravne zaštite u slučaju ozljede, bolesti ili smrti nisu mogli više obratiti hrvatskom sudu, već tužiti mogu jedino u državi sjedišta brodara ili drugog optuženika, ili pak u državi u kojoj je došlo do ozljede ili smrti. O kakvim se sve državama može raditi i o kakvoj razini dostupnosti ili kvalitete pravne zaštite, već unaprijed je bilo riječi. Time cijela jedna kategorija hrvatskog stanovništva zakinuta je za mogućnost dostupne i pouzdane pravne zaštite u trenucima kada im je zaštita najpotrebnija, uslijed ozlijede profesionalne bolesti ili smrti prolaze osobnu traumu, a ostali su bez izvora egzistencije. U predloženom Zakonu o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ovo se pitanje nastoji riješiti unošenjem izričite zakonske odredbe koja bi se u Pomorski zakonik unijela kao članak 988 a, a koja propisuje da u sporovima radi naknade štete zbog ozljede, narušenja zdravlja ili smrti člana posade, hrvatski sudovi imaju nadležnost ako je prebivalište tužitelja u Republici Hrvatskoj. Dakle, bez obzira je li u svojstvu tužitelja nastupa određeni pomorac ili obitelj poginulog pomorca, te bez obzira gdje je došlo do ozljeđivanja ili smrti, oštećenici će imati mogućnost da sudski postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava pokrenu u Hrvatskoj kao državi svoga prebivališta. Mislim da se ovim predmetno pitanje rješava kvalitetnije no što je ikad bilo riješeno jer dostupnost pravne zaštite pred domaćim sudovima od sada više neće ovisiti o blagonaklonom tumačenju jednog općeg propisa od strane sudova, već će se temeljiti na izričitoj i nedvojbenoj zakonskoj odredbi posvećenoj upravo tom pitanju. Mislim da ovime na najbolji način dokazujemo brigu o interesima hrvatskih pomoraca i njihovih obitelji. Obzirom da je uslijed spomenute odluke Vrhovnog suda iz veljače 2007. godine u određenom broju sudskih sporova već došlo do odbacivanja tužbi uslijed nenadležnosti kako bi se u čim većoj mjeri otklonile negativne poslije takva stanja, predlaže se i odredba članak 47. predloženog zakona po kojoj se pravilo o međunarodnoj nadležnosti hrvatskih sudova primjenjuje i na sve sudske postupke koji su tijeku u vrijeme stupanja zakona na snagu, stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I prije prelaska dalje na pojedinačnu raspravu, imamo dvije obavijesti. Prvo je deseta sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora održati će se danas 3. prosinca u 13,30 sati u dvorani "Stjepana Radića 133". I druga obavijest, 18. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora održati će se danas u srijedu 3. prosinca u 13,30 u dvorani "Josipa Jelačića", pa bih lijepo prosio da se članovi odazovu. A sada nastavljamo s raspravom, uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pomorskim zakonom koji je donesen krajem 2004. godine, godine, to je bilo po prvi put da je na jednom mjestu predstavljen cjeloviti i sustavan zakonodavni zbornik kojem su uređeni svi značajniji javno-pravno imovinsko-pravni odnosi povezani s morem, plovidbenom djelatnošću i pomorskim brodovima. Cilj donošenja Pomorskog zakona bilo je pokrenuti široke promjene pomorskog prava čija je zadaća izjednačavanje pomorskog prava sa razvijenim pomorskim zemljama da bi se hrvatskim brodarima omogućila konkurentnost na svjetskom pomorskom tržištu, obnova flote i vraćanje brodova pod našu zastavu. Izmjene i dopune ovoga zakona 2007. godine imale su za cilj ovaj proces cjelovito zaokružiti na način da se urede osnovna pitanja poslovanja brodara s jedne strane, te uključe svi hrvatski pomorci u jedinstveni porezni i mirovinski sustav primjereno specifičnostima pomorskog zvanja i zanimanja. Kakvi su rezultati najbolje možda govori izjave predlagatelja ovih izmjena i dopuna na Odboru za pomorstvo, promet i veze prema podacima porezne uprave. Samo njih, dakle pomoraca, samo njih nešto preko 2 tisuće bilo je prijavljeno u mirovinski, zdravstveni i porezni sustav Republike Hrvatske. A ako je taj broj, kako nam kažu izvjestitelji danas preko 12 onda mislim da smo ovim izmjenama i dopunama zakona do sada na dobrom putu. Imajući u vidu da je i danas gotovo 2/3 naših pomoraca koji plove na stranim brodovima, ta činjenica treba nas tjerati da poboljšanjem i zakona i uvjeta za naše pomorce i jačanjem naše flote i vraćanjem brodova pod hrvatsku zastavu to stanje mijenja. I ove izmjene i dopune koje smo dobili idu u tom smjeru i to da se mijenja odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske o pitanju nadležnosti za rješavanje sporova za naknadu štete uzrokovane smrću ili tjelesnom ozljedom pomoraca. Naime u dosadašnjoj sudskoj praksi hrvatski su se sudovi proglašavali nadležnima odlučivati u sporovima o naknadi štete uzrokovane smrću ili tjelesnim ozljedama hrvatskih pomoraca pozivajući se na odredbu članka 53. Zakona o o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima. Takvo određenje omogućavalo je pomorcima i njihovim obiteljima da postupak obeštećenja protiv stranog brodara pokreću u Republici Hrvatskoj iako se štetni događaj dogodio u inozemstvu u pravilu na brodu strane zastave koji se u trenutku nezgode nalazio u stranim teritorijalnim vodama ili na otvorenom moru. Odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 27. veljače 2007. godine, da su hrvatski sudovi nenadležni, posljedica takve odluke, nemogućnost hrvatskih pomoraca i njihovih obitelji da postupak obeštećenja protiv stranih kompanija pokrenu kao do sada u Republici Hrvatskoj to je stvorilo more problema za hrvatske pomorce, odnosno njihove obitelji i dovelo ih je u vrlo nepovoljan položaj, a često je za njih nemoguća misija da ostvare svoja prava. Stoga, a i iz niz drugih razloga, opravdano je iznaći nove odgovarajuće procesnopravno rješenje koje će sporove o smrti i tjelesnim ozljedama hrvatskih pomoraca ponovno vratiti pred hrvatske sudove. Ovo bi bilo osiguranje primjene minimuma zaštitnih standarda koja u području brodovlasnika spram pomoraca prihvaća hrvatsko pomorsko pravo. nadalje predloženim izmjenama mijenjaju se uvjeti za upis brodova i jahti u hrvatske upisnike uniji drže da je upis brodova i jahti ako su građani vlasnici Europske unije, u postojećem zakonu vrlo restriktivni te je dogovoreno da je potrebno izmijeniti uvjete upisa. Ovom izmjenom omogućava se upis u hrvatske upisnike brodova čiji su vlasnici građani država članica Europske unije ili tvrtke sa sjedištem u državi članice Europske unije pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj imaju podružnicu. Stvarna veza između brodova i zastava zadržava se propisanom obvezom da se brodom upravlja upravo iz podružnice te putem instituta tehničkog nadzora nad brodom koji provodi priznata organizacija. Izmjenom za upis u hrvatski upisnik brodova, dovršava se proces usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije koji je potrebno provesti kroz zakonski propis. Također ovim prijedlogom izmjenama i dopunama Pomorskog zakona stvaraju se temelji za uspostavu cjelovite službe i upravljanja pomorskim prometom sukladno direktivi Europskog parlamenta i vijeća iz 2002. godine o uspostavljanju nadzora iz pomorskog prometa što će za posljedicu imati smanjenje broja nesreća na moru, poboljšanje rezultata akcije traganja i spašavanja na moru i smanjenje onečišćenja mora s brodova. Isto tako omogućit će se obvezna razmjena podataka s odgovarajućim tijelima Europske unije. Naravno da je za sve ovo potrebno vrijeme za obuku kadrova i sredstva za nabavku opreme. U tom smislu mislim da su ove izmjene i dopune Pomorskog zakona napredak i stoga ću podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici izlagača, kolegice i kolege zastupnici. Pomorski zakonik kao važeći zakon Republike Hrvatske predstavlja cjelovit i sustavan hrvatski pomorski zakonodavni zbornik kojim su uređeni svi značajniji javnopravni i imovinsko pravni odnosi povezani s morem, pomorskom plovidbenom djelatnošću i pomorskim brodovima. Kako je već predstavnik izlagača državni tajnik Branko Bačić rekao, nakon njegovog donošenja 2004. godine zakonik je izmijenjen i dopunjen 2007. godine prvenstveno radi uređivanja pitanja uključivanja svih hrvatskih pomoraca u zdravstveni i mirovinski sustav čime je postavljen temelj tzv. socijalne reforme za pomorce. Danas o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Pomorskog zakonika raspravljamo u formi P.Z.E., točnije zakon pod rednim brojem 196 u formi dakle usklađivanja sa stečevinama U materijalima koje smo dobili kao podlogu za raspravu o ovom prijedlogu zakona navodi se kako je potreba donošenja novih izmjena i dopuna Pomorskog zakonika proizašla iz nekoliko bitnih okolnosti, a to je odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske o pitanju nadležnosti za rješavanje sporova za naknadu štete uzrokovane smrću ili tjelesnom ozljedom pomoraca, također i procesom pregovora o pristupanju Republike Hrvatske naravno i razvojem novog sustava upravljanja i nadzora plovidbe Jadranskim morem te potrebom pojačane brige o morskom okolišu. Naravno ni jedna od ove četiri stavke nije isključiva niti je manje važna od ostalih, a u praksi se vrlo često i međusobno preklapaju. Svakako danas bih htjela u okviru svoje rasprave o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika izreći i potkrepu za donošenje jednog amandmana, točnije na članak 36. u odnosu na dodani članak 823.b. Predlažem da se u članku 823.b u stavku 3. riječi: "bezuvjetno i neopozivo" zamijene riječima: "u obliku opće prihvaćenom u pomorskoj praksi". Obrazloženje za ovaj moj amandman jest da do stupanja na snagu međunarodne Konvencije o uklanjanju podrtina koja je donesena u Naerobiji 2007. godine, … klubovi i drugi osiguravatelji neće pružiti bezuvjetno i neopozivo jamstvo te se stoga predlaže propisati oblik jamstva koji je do sada uobičajen u pomorskoj praksi. Ovdje se naravno nameće i problem podstandardiziranih brodova u hrvatskim lukama. Diplomatska konferencija koja je iznjedrila dugo očekivanu i izrađivanu međunarodnu Konvenciju o uklanjanju podrtrina održavala se 2007. u uredu Ujedinjenih naroda u Najrobiji, u Keniji. Međunarodna tzv. najrobi konferencija donesena je pod okriljem međunarodne pomorske organizacije, točnije International mertitin organization, specijalizirane organizacije koja je tako uspješno proteklih desetljeća donosila ključne međunarodne ugovore u području sigurnosti na moru i preveniranja pomorskih onečišćenja. Upravo zahvaljujući pravnim postignućima IMO-a, dakle međunarodne pomorske organizacije, statistička slika pomorskih nezgoda u zadnjim se godinama jako popravila, točnije sigurnost pomorske plovidbe podignuta je na zamjetno višu razinu. Ipak ostaje jasan problem napuštenih brodskih podrtrina kao zapravo izvor trajnih briga i problema obalnih država kao što je i Republika Hrvatska sama, kao i sigurnosti pomorske plovidbe općenito. Gotovo je nevjerojatan podatak koji sam pronašla da danas u svjetskim morima naizgled bespomoćno prebiva gotovo 1300 brodskih olupina, od kojih mnoge nisu samo neki tužni relikti pomorskih pothvata već realna i trajna opasnost pri plovidbi. Podatak o sve većem broju prijetećih brodskih olupina u izravnoj je naravno vezi sa činjenicom da sve do ovog Nairobijskog preokreta nije postojala međunarodna konvencija koja bi i sistematski i cjeloviti riješila problematiku koja po opasnostima koje potencijalno otvara spada u ključne IMO-ove dokumente, evo čini se i planetarnog značaja. Već u preambuli, Konvencija o uklanjanju podrtina ističe dvojaku opasnost koju predstavljaju neuklonjene podrtine. Uz prijetnju pomorskoj plovidbi ne razumije./ … spominje se i opasnost kojoj je od podrtina izložen pomorski okoliš. Konvencija naime ističe kao svoj glavni cilj potrebu za donošenjem jednoobraznih međunarodnih pravila i postupaka za osiguranje brzog i učinkovitoga uklanjanja podrtina te plaćanje odštete za nastupile troškove. Možda je važno isto tako reći da definicija podrtina označava potonuli ili nasukani brod ili svaki dio takvog broda, uključujući i svaki predmet koji se nalazi ili se nalazio na takvom brodu, svaki predmet koji je nestao u moru s broda i koji je nasukan, potonuo ili čak i plutajući te brod koji će ubrzo potonuti ili se nasukati ili se naravno to može razumno očekivati i onda kada učinkovite mjere pomoći brodu ili imovini u opasnosti još i nisu bile poduzete. Želim reći da je jasno i da u definiciji opasnosti da ste svrstali naknada tvoraca konvencije da obuhvate kako prijetnje pomorskoj plovidbi, tako i prijetnje štetnim posljedicama pomorskog okoliša i obalnog područja ili nekim srodnim interesima jedne ili više država. Ti srodni interesi označavaju izravnu pogođenost obalne države podrtinama ili prijetnjom. Navedeni su primjerice pomorske, obalne i lučke aktivnosti s naznakom obuhvata ribolovnih aktivnostima. Mora se raditi dakle o bitnim izvorima prihoda navedenih osoba jer prvi put se u jednoj međunarodnoj odštetnoj konvenciji spominju i turističke atrakcije i drugi gospodarski interesi navedenog područja. Potom i zdravlje obalnog stanovništva i blagostanje područja, uključujući naravno i očuvanje pomorskih živih resursa, kao i priobalna i podvodna infrastruktura. Na kraju također želim podnijeti još jedan amandman, preciznije to je zapravo samo jedna nomotehnička ispravka u obliku amandmana na članak 48. u kojem je radi ispravka pogrešnog pozivanja brojka 7 potrebno zamijeniti s brojkom 8. Evo toliko. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kapetane, kolegice i kolege. Mislim da je ovo dobar, solidan prijedlog i da se može prihvatiti ova varijanta. Pridružio bih se onome što je govorio moj kolega Bauk da se razmotri. Mi ćemo ići s tim prijedlogom dakle za ono što bi nazvali beneficirani radni staž pomoraca. Hrvatska je pomorska zemlja. Ponekad se čini mi se, to zanemaruje, općenito nekako u društvenoj svijesti. Činjenica je da nam fali časnika na brodovima, činjenica je da je to izuzetno težak posao pa ukoliko bi se mogla i ta inicijativa prihvatit tim bi bilo bolje. Ja bih molio državnog tajnika ili kapetana Babića da mi odgovore jednu stvar koja je vezana isto za Pomorski zakonik. Naime, u siječnju 2007.godine Vlada je, u potpisu je potpredsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor, donijela odluku o produženju koncesija aci marina na 30 godina. U toj odluci se pojedinačno u nekim sredinama uvodi 2,5% varijabilne koncesijske naknade na bruto promet ostvaren u tim marinama. Meni je malo čudno što se to pojedinačno regulira da negdje da, negdje ne, negdje se uvodi, negdje ne uvodi. Čini mi se da je sasvim logično da se uvede u svim. Napomenuo bih da od tih 2,5% najviše ide općini, manje ide županiji. Evo imam podatak za Milnu, tamo to znači gubitak ukoliko se to ne primijeni na njih, zavisno o sezoni između 500 tisuća i 700 tisuća kuna. Iako bi po važećem Pomorskom zakoniku, koliko ja znam, bi se to trebalo primijeniti na sve, a pošto to izaziva neke nedoumice ljudi postavljaju pitanje i nama saborskih zastupnicima pa su tako i dolazili do mene. Mislim da bi bilo dobro da date objašnjenje ili hoće li se zaista uvest u sve što bi bilo po meni logično, a ne da… Mislim da su takva obećanja i postojala s vaše strane, iz ministarstva, čini mi se da bi to bilo dobro. Evo samo toliko. Ja bih molio ukoliko možete kad budete govorili da i na to odgovorite. Naime, Pomorski zakonik Republike Hrvatske koji je bio na snazi 10 godina kao prvi i cjeloviti i sustavni hrvatski pomorski zakonodavni zbornik, on je zapravo uređivao sve značajnije javno-pravne imovinsko-pravne odnose povezane naravno s morem. Međutim, kad je nakon 10 godina donesen novi Pomorski zakonik i izmjene i dopune njime su, prema objašnjenju predlagatelja, tek stvorene pretpostavke za cjelovito usklađenje našeg pomorskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Naime, usklađene su definicije temeljnih pojmova, a podzakonskim propisima tehničke prirode kako se u objašnjenju predlagatelja navodi provest će se daljnje usklađenje sa europskim propisima. Nadalje, što je važno sa aspektom nautičkog turizma. Novi Pomorski zakonik izdvaja jahte kao posebna plovila različita od standardnih brodova i brodica te zabranjuje kabotažu pa tako i obavljanje čarter djelatnosti u Republici Hrvatskoj plovilima pod stranom zastavom, osim naravno u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva gospodarski interes. Samo po sebi nameće se i postavlja pitanje zašto nije tada iskorištena prigoda i izvršeno potpuno usklađivanje našeg novog Pomorskog zakonika s europskim pomorskim pravom, već su smo neka nova rješenja u tom novom Pomorskom zakoniku kako se naglašava posljedica približavanja Euroatlantskom savezu. Neusklađenost našeg pravnog sustava, odnosno samo djelomična usklađenost razlogom je zašto je udjel ukupne sive ekonomije u Republici Hrvatskoj nezakonita upotreba stranih plovila nautičkog turizma, tzv. crni čarter i dalje je zastupljena u velikom postupku koji državnom proračunu iz godine u godinu nanosi ogromnu i tešku procjenjivu štetu. Iako nadležno Ministarstvo mora ističe da je novim propisima, a posebno uvođenjem vinjete za strana plovila, uveden red u nautičkom turizmu. Međutim, pitanje je dali se time može doskočiti "Crnom čarteru". Novi Pomorski zakonik nije propisao da se upis jahte ili brodice kupljene u inozemstvu, mora priložiti i dokaz da je proveden zakonski carinski postupak. I pitanje je, zašto je to tako? Zatim bi se još osvrnula na članke 202. do 207. novog zakonika. Odnosi se zapravo na upis i brisanje brodica, gdje su prihvaćena rješenja prijašnjeg teksta bivšeg zakonika. Tako je uz obvezatan upis brodice člankom 203. stavak 2., propisano da se brodica može upisati u očevidnik brodica, ako je u cjelini ili djelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe, osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da brodica pretežno boravi u moru Republike Hrvatske. Zašto je navedeni uvjet zadržan u ovoj zakonskoj odredbi kada je brodica u pitanju, a kod jahte ne? Uz dano navedeno obrazloženje, ipak znači nije nadzirno. Poglavito ako se uzme u obzir da se prema odredbama ovog zakonika, odnosno o želji vlasnika, svaka brodica može upisati upisnik jahti i na taj način u pogledu stvarnih prava postati jahta. Kako je odredbama Pomorskog zakonika, strana jahta definirana kao plovni objekt za šport i razonodu koja ima stranu državnu pripadnost i kojim se takvim smatra prema propisima države čiju državnu pripadnost ima, lučke kapetanije svaku stranu mega jahtu, ovlaštenu prevoziti više od 12 putnika, ni u kom slučaju ne bi smjeli tretirati kao putnički brod. Ako se ona takvom smatra prema propisima svoje državne pripadnosti. Sve to stvara naravno velike poteškoće u otkrivanju i procesuiranju nezakonitog iznajmljivanja stranih plovila nautičkog turizma u našem moru tzv. "Crnog čartera" sa stranim mega jahtama koji u našem djelu Jadrana iz godine u godinu sve više. Naime, siva ekonomija u koju spada i "Crni čarter" i koji državnom proračunu iz godine u godinu nanosi ogromnu i teško procjenjivu štetu, zavisno od metode utvrđivanja iznosi između 10 i 30% bruto domaćeg proizvoda. Borba sa sivom ekonomijom svakako se treba ugledati u normativnom pristupu koji se ističe kao prvo, ali ponekad na žalost i kao jedino pravilo, jer samo gomilanjem razno-raznih zakona, podzakonskih propisa, neće značiti puno ako se oni budu slamali kao valovi na stijenama snage sivog ekonomskog tržišta. I podnijet ću jedan amandman, a to je na članak 190. Pomorskog zakonika, koji predlažem da se mijenja i glasi: "Upis broda i jahte iz članka 187. i 188. novog zakonika, koji su kupljeni, odnosno nabavljeni u inozemstvu, ne može se obaviti bez prilaganja dokaza o provedenom uvoznom carinskom postupku". Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Branko Bačić, državni tajnik u Ministarstvu mora, mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Zahvaljujem se i klubovima, a i uvaženim zastupnicima koji su u pojedinačnoj raspravi podržali donošenje

a prvenstveno onih koji plove u međunarodnoj plovidbi i još više onih koji plove u međunarodnoj plovidbi na brodovima strane državne pripadnosti. U tom smislu i naša izmjena Pomorskog zakonika koja je bila u srpnju 2007., a i ova današnja koju predlažemo, ide dakle za tim da hrvatskim pomorcima taj teški kruh kako je prije već rečeno, sa sedam kora, učini lakšim i sigurnijim. I da i njihove obitelji imaju značajno bolju socijalnu sigurnost u odnosu na vrijeme koje je bilo prije donošenja Pomorskog zakonika. Stoga moram reći da me na određeni način i čudi da se takva reforma, socijalna reforma za hrvatske pomorce, kojom je kako sam rekao u svega 12 mjeseci, niti 12 mjeseci, 11 mjeseci, već uključeno više od 12 tisuća hrvatskih pomoraca u hrvatski radni socijalni sustav, može smatrati promašenom ili reći dakle da nije najbolje napravljena kada je u pitanju taj socijalni i zdravstveni sustav hrvatskih pomoraca. Činjenica da će biti vjerojatno hrvatskih pomoraca koji nisu zadovoljni situacijom da danas nakon izmjena i dopuna Pomorskog zakonika moraju plaćati određene obaveze, dakle mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ali je i činjenica da je i Hrvatski sindikat pomoraca čvrsto stao iza ove socijalne reforme. On nju podržava i praktično je ova socijalna reforma rađena zajedno sa hrvatskim pomorcima. Tim više što hrvatski pomorci koji plove u međunarodnoj plovidbi, plaćaju obveze temeljem mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj u iznosima koje bi plaćali kada bi plovili na brodovima primjerice "Jadrolinije", a ta plaća koju bi ostvarili na brodovima "Jadrolinije" nekoliko puta manja, nego ona koju ostvaruju u međunarodnoj plovidbi, temeljem ugovora koji potpisuju sa hrvatskim ili pak sa stranim brodarima. Prema tome, mi smo u trenutku kada smo predlagali tu socijalnu reformu za pomorce prošle godine, rekli da bi bili zadovoljni kada bi cjelokupni korpus hrvatskih pomoraca koji plove u međunarodnoj plovidbi, a prema podacima Sindikata pomoraca, njih ima oko 26 tisuća uključili u taj radni i socijalni sustav Republike Hrvatske u iduće 3 do 4 godine. Mi smo dakle u prvoj godini, i to još ne punoj, uključili gotovo 50% hrvatskih pomoraca. Pa prema tome, držim da je ta reforma itekako polučila uspjeh. I mi ćemo nastaviti jasno sa poboljšanjem teksta zakona ukoliko u provedbi u idućih godinu dana uočimo nedostatke te reforme. A što se pak tiče primjedbe ili sugestije da se da se zaduži Vlada, dakle amandman koji je predložen, da se zaduži Vlada Republike Hrvatske, da u idućih 60 dana dostavi Hrvatskom saboru na usvajanje teksta zakona koji bi se uveo beneficirani radni staž za pomorce. Moram reći dakle da u takvom u takvom tekstu taj amandman Vlada ne može prihvatiti. Zbog čega? Zbog toga što je već kroz izmjenu Pomorskog zakonika koji je danas ovdje na vašim klupama već bila najavljena i već je u samome tekstu su ušle odredbe kojima je definirano uvođenje beneficiranog radnoga staža. Kroz proceduru Vlade Republike Hrvatske u tijeku donošenja izmjena i dopuna odnosno predlaganja izmjena i dopuna Pomorskog zakonika utvrđeno je da bi rješavanje beneficiranog radnog staža kroz ovaj zakon odnosno Pomorski zakonik obuhvatilo tek jedan segment hrvatskih pomoraca i to one pomorce koji plove u međunarodnoj plovidbi jer je njihov pravni status u Republici Hrvatskoj nije identičan pomorcima koji plove na brodovima u u nacionalnoj plovidbi, pa ćemo izmjenu zakona kojim će se uvesti beneficirani radni staž riješiti kroz Zakon o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem koji koriste i koji se odnosi na sve hrvatske građane koji imaju pravo pred zakonom ostvarivati beneficirani radni staž. Dakle, odustali smo jer bi dovelo do pravne nesigurnosti, odustali smo od rješenja i uvođenja beneficiranog radnog staža kroz Pomorski zakonik i tu ćemo izmjenu zajedno sa Ministarstvom gospodarstva regulirati kroz Zakon o stažu osiguranja sa povećanim trajanjem. Kad je u pitanju dekriminalizacija pomoraca ministarstvo će i Vlada tijekom siječnja 2009. godine održati okrugli stol zajedno sa Sindikatom pomoraca i zajedno sa hrvatskim pravnicima koji su koji su eksperti u dijelu pomorskog prava. I na tom okruglom stolu pozvat ćemo predstavnike Međunarodne pomorske organizacije i Međunarodne udruge pomorskih sindikata gdje bismo pokrenuli raspravu o zaštiti hrvatskih pomoraca ne samo u slučajevima kao što je bio ovaj sa kapetanom Laptalom kada se govori o mogućim zakonskim prekršajima i kaznenim djelima u djelu koji se odnose na drogu već i na druge slučajeve koji su povezani sa pomorskim operacijama. Nakon tog okruglog stola u kojega ćemo dakle uključiti i međunarodne pravne stručnjake dostavit ćemo Međunarodnom udruženju pravnika za pomorsko pravo prijedlog da se prema međunarodnim instrumentima, međunarodnim konvencijama krene u izmjenu takvih odredaba koje definiraju kaznenu odgovornost u prvom redu za zapovjednike ali i za ostale odgovorne osobe u plovidbi. Nadalje, ono što je još bilo riječi u samoj raspravi odnosilo se na mogućnost da se uvede kabotaža i za mega jahte i za jahte u Republici Hrvatskoj. Upravo suprotno, u našem pregovaračkom stajalištu Vlada Republike Hrvatske htjela je još određeno vrijeme zadržati obavljanje čarter djelatnosti u Republici Hrvatskoj samo brodovima pod hrvatskom zastavom i samo za brodare koji imaju sjedište ili vlasnike čarter tvrtki koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Naime, držimo dakle da još uvijek možemo i želimo pomoći hrvatskim tvrtkama, malim koje imaju jednu, dvije ili jahte da još uvijek mogu bez konkurencije stranih jahti obavljati tu djelatnost u Republici Hrvatskoj. Da li ćemo kroz proces pregovora uspjeti osigurati jedno prijelazno razdoblje za kabotažu za jahte i za brodare koji pružaju usluge u izletničkom i putničkom turizmu, u izletničkom turizmu o tome ćemo još vidjeti ali u svakom slučaju nismo htjeli već sami prije nego što pristupimo u Europsku uniju uvesti mogućnost pružanja i te vrste usluga u turizmu, u u nautičkom turizmu i drugima osim tvrtkama koje imaju svoje sjedište u Republici Hrvatskoj i čiji brodovi viju hrvatsku zastavu. Što se tiče pitanja kojega je postavio gospodin Jurjević odnosi se na koncesiju koja je produžena u siječnju prošle godine u svim marinama u sustavu ACI-a. Naime, nije točno. Nije produžena koncesija za sve marine u sustavu ACI-a, do 2030. za sve marine. Naime, one marine koje su već tada bile marine od državnog značaja a to su one marine koje imaju više od 200 vezova na njih se koncesijski rok do 2030. godine već ranije odnosio. Ovom Ovom odlukom Vlade jedanaest marina u sustavu ACI-a a koje su do tada bile marine od županijskog značaja za njih je produžen rok do 2030. godine i za sve marine u sustavu ACI-a ista je naknada za koncesiju koja se odnosi dakle na površinu akvatorija i kopnenog dijela marine s jedne strane i to je fiksni dio naknade. A drugi je dio varijabilni koji se odnosi na poslovanje, ukupan prihod koji pojedina marina ostvaruje na svom prostoru. Dakle, situacija je takova i nije točno da je prihod od koncesijske naknade veći odnosno više ide u korist države a manje u korist lokalne samouprave ili regionalne samouprave. Dapače, koncesijska naknada koja se ostvaruje plaćanjem za korištenje pomorskog dobra u istim iznosima od 33%, dakle u jednoj trećini prihod je državnog proračuna, prihod je proračuna županije i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave. Što se pak tiče upisa brodica odnosno jahti također moram reći dakle da nije moguće jahtom tretirati plovilo koje ima više od 12 putnika. Zbog čega? Zbog toga što plovilo koje prevozi više od 12 putnika se temeljem međunarodnih konvencija smatra brodom i temeljem SOLAS konvencije onda podliježe značajno većim sigurnosnim, ispunjavanju sigurnih uvjeta za putnike koji plove na brodu i u tom slučaju ta se plovila moraju smatrati brodom i biti upisana u hrvatski ili neki drugi upisnik brodova. Prema tome, Prema tome, kada su u pitanju mega jahte i jahte u Republici Hrvatskoj za njih je propisan poseban upisnik koji je uveden Pomorskim zakonikom iz 2004. godine. da završim. Zahvaljujem svima onima koji su sudjelovali u raspravi. Također prihvaćam amandmane, dva amandmana koje je predložila uvažena zastupnica Kalaš a koji se odnose na osiguranje koje moraju imati brodari koji uplovljavaju u hrvatske luke a odnosi se na podrtine i amandman koji je ustvari nomotehnička izmjena broja 7 u tom članku a trebalo je pisati broj 8. Prema tome, evo prihvaćam oba ta amandmana. A što se tiče zaključka Kluba zastupnika SDP-a govorim da nema potrebe, ne možemo ga prihvatiti zbog toga što sam već rekao da smo u proceduri izrade samoga zakona koja će se izmjena i uvođenje beneficiranoga radnog staža riješiti drugim zakonom a ne izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ispravio bih netočan navod da u u našem prijedlogu zaključka predlažemo da se izmjenom ovoga zakona regulira beneficirani radni staž. Mi smo upravo predložili ovo što ste vi rekli, dakle, da se donese zakon, nismo naveli da se radi o ovome zakonu kojem bi se u roku 60 dana Vlada obavezala da dostavi taj prijedlog Saboru. A mislimo da je 60 dana primjereni rok jer ste vi u veljači ove godine najavili za 30 dana da će biti taj prijedlog zakona. Prema tome, ne ovoga zakona, bilo kojeg zakona samo da se to pitanje riješi. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za glasovanje.